(SDP)** Idemo po dnevnom redu naprijed pa ćemo otvoriti - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

Odredbi članka 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su provela radna tijela i to Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća tih radnih tijela primili ste na sjednici na klupama. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite. **Cesarik, Marijan** Hvala vam lijepo. Zbog potrebe usklađivanja, a radi provedbe Prijedloga zakona o poticanju zapošljavanja s konačnim prijedlogom zakona predlaže se donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku u smislu odredbe članka 159. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odredbom članka 6. stavka 1. točka 5. važećeg zakona propisano je da se na obvezno zdravstveno osiguranje osiguravaju i stječu status osiguranika samo osobe koje nakon završenog obrazovanja obrazovanja stručno osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa sukladno odredbom Zakona o radu. Radi navedenog bilo je potrebno izmijeniti odredbu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju kako bi status osiguranika mogao steći i u slučajevima propisanom Zakonom o poticanju u zapošljavanju. Zbog potrebe osiguranja zaštite zdravlja na radu isto tako za navedene kategorije osiguranika potrebno je dopuniti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju kako bi se pod određenim okolnostima mogle osigurati s osnova ozljede na radu i profesionalne bolesti određene kategorije osiguranika koje se po posebnom Zakonu o zapošljavanju na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ. Ocjenjujem da ne, hvala lijepa. Otvaram raspravu. Idemo najprije na raspravu po klubovima. Prvi za raspravu u ime kluba IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin.

Izvolite, izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Evo gospodine potpredsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Znači Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, P.Z. 78., znači o njemu je riječ, ok. Ja mislim da ovaj zakon treba sagledati zajedno sa ovim zakonom, Zakonom o poticanju zapošljavanja, P.Z. br. 82. Možda je čak i tu materiju zajedno moglo se i spojiti. Bit ovoga Zakona o zdravstvenom osiguranju je citiram, sljedeće: "Ovim se zakonskim prijedlogom izmjenjuje odredba važećih zakona koje uređuje obvezno zdravstveno osiguranje i stjecanje statusa osiguranika osoba koje se nakon završenog obrazovanja stručno osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa s obzirom na odredbe prijedloga Zakona o poticanju zapošljavanja koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u Hrvatski sabor." Zato sam rekao da bi bilo možda dobro da se paralelno raspravlja i o jednom i o drugom zakonu. I dalje se ovdje navodi da prijedlogom Zakona o poticanju zapošljavanja u obrazloženju uređuju se uvjeti za ostvarivanje prava na olakšice poslodavcima u cilju jačanja zapošljivosti i poticanja zapošljavanja nezaposlenih osoba način zapošljavanja sezonskih radnika na privremenim, odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi. Nadalje, propisan je pojam poslodavca koji može zapošljavati na privremenim, odnosno povremenim sezonskim povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi i da ne nabrajam sve druge elemente ovog obrazloženja. Jasno je da sve ono što vodi zapošljavanju apsolutno valja podržati. Sve što vodi zapošljavanju jasno je da treba pozdraviti. Danas ja bih rekao da u ovoj zemlji nažalost malo tko razmišlja da nešto osobno gradi i slično, da ulaže, upravo obrnuto mnogi razmišljaju da ono što posjeduju, što su stvarali generacijama naprosto rasprodaju rasprodaju kada vide kako im tvrtke posluju. Da je tome tako čak rječito svjedoči jedan od najnovijih podataka Hrvatske narodne banke da se štednja hrvatskih građana u proteklih tri godine povećala za čak 17 milijardi kuna. I to govori da zapravo ljudi žive u nekom strahu, da ne žele ulagati, investirati, riskirati tržišno u ovom trenutku razmišljati. I vara se isto tako ako netko misli da će se strane potaknuti investicije. Mi to jednostavno moramo sami, ima novaca, ali nema jamstva bilo kome da će se ovo uloženo vratiti. Mi samo razgovaramo o nekoj depresiji, ok neka i o tome. Evo gledam baš jučer, danas po portalima proziva se Todorića, Tedeschkog za neplaćeni porez. U redu apsolutno, zašto ne, ali zašto ne pitati što ste gospodo imali '91.? Kako ste došli do prvog milijuna eura? Mislim da je to suština. Kako ste kupili svo ono narodno blago koje su generacije stvarale do tada. Udruge poslodavaca danas izražavaju rezignaciju takvim postupkom opravdanim Porezne uprave, ali bi ušutjeli vjerojatno kada bi ih se pitalo čekajte gospodo što ste posjedovali te godine '90-e, To je pitanje za hrvatske tajkune, a ne što posjedujete 2012. godine jer su vjerojatno iz svoje dobiti sve to mogli i ostvariti. Znači pitajmo ih što su imali '91., to je bit. Ostalo je sve igrokaz, ostalo je zabavljanje javnosti. Nitko '91. godine nije mogao kupiti ništa, a kamoli neku perjanicu kako se to kaže hrvatskog gospodarstva. Ista stvar je i sa mnogim naprosto političarima. Netko je za 20 godina mogao steći stan ili kuću, ali 4 ili 5 kuća to vrlo teško. Mogao je pristojno živjeti, obogatiti jako teško da je netko mogao od ove plaće … /Upadica se A da bi si evo sada netko u par godina izvršne vlasti riješio sve svoje probleme. Znači za kraj, ovaj zakon je nama apsolutno prihvatljiv, ovaj zakon je u redu, ovaj zakon kao što rekoh je prethodnica Zakona o poticanju zapošljavanja i ako želimo podržati taj Zakon o poticanju zapošljavanja razumljivo da treba prihvatiti i pozdraviti i ovaj Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je HNS-ov klub i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Dakle, mogao je ovaj zakon ići i nakon Zakona o poticanju zapošljavanja jer su direktno vezani. Ono što je ključno, naravno već je rečeno pa nema razloga da u ime kluba HNS-a ponavljam, međutim ovaj zakon nije imao izmjene i dopune, nisu imale u javnosti i među naročito mlađim naraštajima i mlađim generacijama puno odjeka, više su se vezali za ovaj Zakon o poticanju zapošljavanja, a u biti ovaj zakon im osigurava ono ključno o čemu su oni često govorili čitajući Internet stranice i forume kao kuhat ćemo kave, kopirat ćemo, nismo mi robovi itd. Međutim, baš ovaj Zakon o zdravstvenom osiguranju ukazuje koliko je ozbiljna sama namjera Vlade da osigura zapošljavanje mladih, posebno govorim sada o mladima, i vezano za zdravstveno osiguranje jer u biti oni će imati mogućnost raditi u u tvrtkama velikim koje nisu one u kojima se kuha kava, a iskreno više kave se i ne kuhaju niti se tek tako kopira kao što su bila neka vremena. Danas su nove tehnologije i ono što je bitno da imaju zaštitu na radu, da imaju osiguranje zdravstveno, a to je poslodavcima gledajući s njihove točke gledišta izuzetno bitno. Znači poslodavcu je sigurno važno da kad uzima za stručno osposobljavanje ljude, kad im daje šansu da sutra se i zaposle da imaju kompletno zdravstvono osiguranje, da su osigurani na taj način. Ne mogu reć, ovo direktno ne smanjuje za mlade kod zapošljavanja, stručnog usavršavanja direktno trošak poslodavcima, ali potencijalno im osigurava da neće moći imati troška ako se nešto dogodi zbog toga ovaj Zakon o dopuni odredbe važećeg Zakona o zdravstvenom osiguranju izuzeto bitan jer je i poruka i osiguranje da svi oni koji se zaposle će imat mogućnost da ne budu na teret poslodavca čime se poslodavcima na još jedan dodatan način osigurava i otvara prostor da zaposli i stimulira, a posebno mlade da zaposli. Evo toliko u ime kluba HNS-a, naravno podržat ćemo ovaj zakon kao i Zakon o poticanju zapošljavanja. Hvala lijepa kolegi Gjurkoviću i klubu HNS-a. Idemo na sljedeću raspravu u ime kluba SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru, poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pred nama je zakon koji je organski povezan sa temom ili zakonom koji je sljedeća točka dnevnog reda to je Zakon o poticanju zapošljavanja pa je teško na neki način odvojiti raspravu, ali pokušat ću, pokušat ću se samo orijentirati na samo ovaj dio zakona koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje. Dakle, ovaj zakon je posljedica jednog drugog zakona o kojem ćemo govoriti u sljedećoj točci, a koji pokušava pomoći ljudima koji se nalaze u zaista teškoj socijalnoj i životnoj situaciji, koji su bez posla i kojima pokušava naći načina kako da na tržištu rada, bilo privremeno ili na neki način dođu do posla ili da se osposobe da bi što prije mogli dobiti taj posao. Na koga se ovdje dakle, odnosi ovaj zakon, čiji se status regulira što se tiče zdravstvenog osiguranja. Dvije kategorije, dakle ljudi. To su oni koji će se zaposliti povremeno u sezonskim poslovima u poljoprivredi i za one mlade ljude koji idu na stručno usavršavanje, dakle koji bez, su bez radnog odnosa i koji ne zasnivaju radni odnos ali će biti na neki način u radnom procesu. Što se tiče sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi, konačno da je to riješeno na odgovarajući način ne na odgovarajući, nego na jedan zaista dobar način, dobar, koji je dobar i za poduzetnike a dobar i za one koji će na taj način raditi. Što time dobivaju? Dobivaju i jedni i drugi, dobivaju i poslodavci i zaposlenici, dakle i oni koji će raditi i oni koji će davati posao imat će koristi od ovoga. Istina bog, poslodavac će dakle dobiti onog koji će mu izvršavati posao, ali će morati platiti doprinose kroz vaučere koje će kupiti, imat će pravo dakle za svakog zaposlenika devedeset dnevnih vaučera i kroz te vaučere će platiti za tog radnika kojeg će zaposliti mirovinsko, doprinos za mirovinsko, za zapošljavanje i zaštitu na radu, čovjek koji na taj način bude angažiran ili radi da bude zaštićen ako mu se, ne daj bog, nešto dogodi, bilo kakva ozljeda i tako dalje, da bude potpuno zdravstveno zaštićen, da nakon toga ima eventualna određena prava ukoliko bude bilo potrebno. Dakle, ovaj je zakon na neki način posljedično rješava problem zapošljavanja, ali uređuje do kraja i kada je riječ o sustavu zdravstvenog osiguranja. Što se tiče stručnog usavršavanja mladih, prije svega mladih dakle koji nemaju nikakvog radnog radnog iskustva i koji idu, ulaze na indirektno u radni proces upravo zato da bi stekli radno iskustvo kako bi bili sutra spremni za tržište rada. Također se ovim zakonom rješava njihov status osiguranika, dakle i oni postaju osiguranici što se tiče zdravstvenog osiguranja, a troškove snosi država jer i tako im kao nezaposlenima, a oni su svi nezaposleni i dalje i dalje su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje i tako im država snosi zapošljavanje, troškove zdravstvenog osiguranja. Što ovime dobivamo? Ovime dobivamo dakle, ja bih rekao tri stvari. Prvo da pokazujemo jednu zaista dobru socijalnu osjetljivost ljude koje stavljamo na ovaj ili onaj način u radni proces, da rješavamo njihova i zdravstveno osiguranje, dakle da nisu u sivom tržištu, da nisu ilegalci nego da zaista imaju svoja, u tom smislu svoja prava kao i ostali zaposleni i u tom smislu ovo je zaista socijalno, sa socijalnog aspekta dobro uređeno pitanje. S druge strane ima i gospodarski značaj jer gospodarstvenicima, poduzetnicima omogućava da na jedan njima prihvatljiv način dođu do radne snage koja im je potrebna koja im je potrebna za koje će snositi minimalne one troškove koje moraju, dakle troškove doprinosa, ali ne na neodređeno vrijeme, ne na vrijeme koje njima nije neprihvatljivo nego samo za ono vrijeme za koliko i rade, samo za one dane za koje i rade. Dakle, ne na tri ne na tri mjeseca nego u ta tri mjeseca samo za one dane za koje i rade. I na koncu konca dakle, dobilo je socijalno, dobio je gospodarstvenik, dobro je što na ovaj način pokušavamo do kraja urediti sve odnose kad je riječ između poslodavaca i zaposlenih, kad je riječ o zdravstvenom osiguranju. I konačno postajemo uređena država, a što mislim da nam je svima cilj. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama, poštovani kolega. Sljedeću za raspravu prijavio se Klub zastupnika HDSSB-a i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Gospodo iz ministarstva ovaj zakonski prijedlog zapravo o obveznom zdravstvenom osiguranju zapravo govori kamo smjera hrvatska Vlada i kako misli riješiti riješiti ili smanjiti broj nezaposlenih, pa onda u tom smjeru u kojem ona stremi ili teži razmišlja o zapošljavanju mladih, prije svega mladih ljudi kojih je najviše na Zavodima za zapošljavanje u poljoprivredi i to na sezonskim ili povremenim ili privremenim poslovima. Ja ne znam je li ovoj Vladi i zastupnicima poznato da više a Slavonija je prije svega poljoprivredna regija, glavna grana gospodarstva je poljoprivreda, da više u Slavoniji sezonskih radova u poljoprivredi ni sezonaca nema. Nekada su oni stizali iz susjednih bivših republika, odnosno Republika iz bivše Jugoslavije, prije svega iz BiH, pa onda iz drugih republika. Danas na poljoprivrednim sezonskim poslovima njih nema jer je naša poljoprivreda je u stanju takvom kakvom je dakle na koljenima. Pa je onda ovaj zakonski prijedlog pomalo neću reći bespredmetan ili pak se razmišlja o sezonskim poslovima koji su u nekim drugim krajevima Npr. kao što Slavonci idu drmati masline, brati rogače, kod barbi u dolini Neretve brati mandarine, pa onda kupiti bajame ili ne znam ni ja što. U Slavoniji u poljoprivredi sezonskih poslova odnosno povremenih ili privremenih nema potrebe. No, ima nekih drugih poslova koji se obavljaju i u Slavoniji, a dolaze ljudi još uvijek sa strane iz Bosne, manje iz Hercegovine ali iz Bosne koja je susjedna pa zatim iz Rumunjske također gdje na crno rade na poslovima vodnog gospodarstva, čišćenja kanala 3. i 4.reda gdje određeni vlasnici privatni koriste taj institut bez sa plaćanjem na crno, a bez ikakvog zdravstvenog osiguranja, a kamoli mirovinskog ili nekog drugog da bi uštedjeli i priskrbili bih nelegalan ili kriminalan način sebi dobit, jer je dnevnica tih ljudi koji dolaze iz tih područja daleko manja, niže vrijednosti negoli dnevnica naših ljudi. I sada jedno pitanje, ako već govorimo o obveznom zdravstvenom osiguranju i ne samo zdravstvenom negoli kako reče kolega Jelušić ovdje zdravstveno-mirovinskom i zaštita na radu obvezuje li to one koji zapošljavaju ajde recimo da netko zaposli privremeno ili povremeno u sezoni nekakvoj u poljoprivredi one koji zapošljavaju strance ili se odnosi samo na hrvatske državljane? Ali rade oni bez dozvole za rad gospođo Zgrebec kako znate sami, rade oni i bez dozvole za rad, dolaze na kraće vremensko razdoblje, a inspekcije kakav inspekcije

bar kakvu takvu zaštitu ne samo zaštitu nego eto nekakvu mogućnost zaposlenja koju će u sljedećoj točki dnevnog reda kako reče Kajin biti na dnevnom redu, a zapravo je vrlo vezana s ovom točkom, jasno je da oni koji budu prihvatili i koji budu zaposleni na ovakvim poslovima pa nije ni ljudski ni etički da ostanu bez zdravstvenog osiguranja, bez zaštite na radu, a eto ako im se pripiše i mirovinsko u tom vremenskom razdoblju u kom budu radili a vaučer je do 90 dana kako reče Jelušić, bolje išta nego ništa, pa će klub HDSSB-a biti za ovakav zakonski prijedlog. Ali otvara se puno dvojbi u svezi ovoga. prijavljenih klubova zastupnika za raspravu po ovoj temi. Prelazimo na raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta. Prva je poštovana zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. Hvala i vama metodom pokušaja i pogreške se ispravljaju neke stvari koje se pokažu u praksi krivima. No srećom ne radi se u ovoj situaciji o takvom primjeru. Naime, podsjetit ću do sada smo već jedanput mijenjali odnosno imali izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju kada smo smanjivali za zdravstvo za 2% kako bi poslodavcima malo olakšali odnosno skinuli dio tereta s njihovih leđa, a evo danas imamo još jednu izmjenu koja je u cilju povećanja zaposlenosti odnosno smanjenja broja nezaposlenih odnosno pomoći i radnicima i poslodavcima. Pozdravljam ovdje smo često ustvari raspravljali o tome hitna procedura ili redovita procedura, pozdravljam što ovaj zakon ide u hitnu proceduru obzirom na situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi i na zaista potrebu za hitnim mjerama gašenja požara što se tiče problema nezaposlenosti. Mislim da je resor zdravstva kao i svi ostali resori dužan i svatko dati svoj doprinos da se ovaj problem riješi, evo kažem ovo je jedan doprinos zdravstvenog resora. Ovdje se radi o olakšanju radnicima, ali i o olakšanju poduzetnicima koji žele pošteno raditi i platiti svog radnika. Ja sam naime kada je ministar najavio izmjene ovoga zakona razgovarala sa poduzetnicima poljoprivrednicima za koje evo kolega Grubišić tvrdi da više nemaju potrebe uopće zapošljavati, to naime moje iskustvo odnosno razgovarali koje sam imala govore sasvim suprotno. Naime, ljudi su vrlo zadovoljni što idemo u ove izmjene, sretni su što će im se olakšati situacija, jer što se do sada događalo. Znamo da poljoprivredni radovi ovise o vremenskim prilikama, dakle ako bi poslodavac uzeo radnika na mjesec dana od tih mjesec dana bi se moglo dogoditi da bude 10, 12 dana kiše i da radnici ne rade ništa, zato su često poslodavci riskirali pa su zapošljavali na crno, bojali se velikih kazni, ali vjerojatno se nekima rizik isplatio ne znam koliko je inspekcija uopće bila u tom smislu ažurna. dakle će se sve one procedure prijavljivanje za zdravstveno, za mirovinsko, potpisivanje ugovora o radu, pa onda odjava svega toga skratiti u jednom hitrom postupku dakle kupovinom vrijednosnog bona moći će se sve to skupa riješiti i imati radnik plaćeno i mirovinsko i zdravstveno i biti zaštićen od ozljede na radu, dakle osjećat će se sigurno na svom radnom mjestu, a poslodavac će moći uzeti radnika samo uzeti radnika samo za one dane kada se zaista i radi. Cilj Vlade nije nešto samo zabraniti nego dati mogućnost da se problem riješi. Dakle, ovdje je dana mogućnost da poslodavac zaposli radnika koliko mu je potreban, da on ne riskira i zapošljava na crno. Smatram da ovaj zakon ustvari ima tri važne posljedice. Prvo utječe na smanjenje nezaposlenosti, drugo uvodi se red u sustav i treće stvara se osjećaj sigurnosti, prvenstveno za radnika ali i za poslodavca. Rad na crno mislim da ćete se složiti da je za radnika iznimno ponižavajući i ovim izmjenama zakona će to nadam se biti prošlost i zato mislim da ga svi trebamo podržati. Hvala. Hvala i vama poštovana zastupnice. Na vaše izlaganje prijavljena je replika od strane poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Borzan, mislim da smo otprilike negdje na istom tragu samo smo neke stvari drugačije rekli. Naime, upozorio sam na ono rekao bih crno ili kako netko kaže sivo tržište, sivu ekonomiju gdje se iskorištavaju ljudi. Ali poslije sezone, dakle na kraju godine vidjet ćemo koliko je vauchera iskorišteno pa ćemo onda vidjeti i učinkovitost ove mjere. Ja osobno imam skepsu prema ovome. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Biljana Borzan. Da, ja dosad nisam htjela ispravljati netočan navod kada ste vi govorili jer to je vaš dojam, a ovo je moj dojam. Dakle vaše iskustvo je očito drugačije od moga no ja mogu reći ja se slažem da Slavonija i Baranja, ovaj dio dakle o kojem ste vi govorili ni blizu nije više onako kako je to nekada bilo, dakle mi smo hranili čitavu bivšu zemlju, a Boga mi i okruženje. Danas više ne možemo malte ne proizvesti hrane ni za Hrvatsku. Činjenica je da je poražavajuća situacija u Slavoniji i Baranji, ali ja ipak se nadam odnosno sigurna sam da će ove mjere i broj vauchera koji će biti iskorišten biti takav da ćemo se svi skupa ugodno iznenaditi. Hvala lijepa. Time smo iscrpili listu prijavljenih za raspravu po ovoj temi pa ćemo zaključiti raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Hvala